г. 3. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г. Вносител – Висшият съдебен съвет на 9 юни 2011 г. 4. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г. Вносител – Висшият съдебен съвет на 16 май 2011 г. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет. Вносители – Цецка Цачева и група народни представители на 26 май 2011 г. г. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Таня Димитрова и група народни представители на 8 юни 2011 г. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – народните представители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г. 8. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител – Министерският съвет на 17 юни 2011 г. г. 9. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи. Вносител – Христо Бисеров на 5 май 2010 г, приет на първо четене на 16 юни 2010 г.

г. 11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция. Вносител – Министерският съвет на 13 юни 2011 г. 12. Проект за решение за преобразуване на Самостоятелния частен земеделски колеж – Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие

до 14,00 ч. В зависимост от това как върви програмата, сутринта евентуално може да има и законодателна дейност. Подлагам на гласуване така предложената ви програма.

заповядайте. Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Поводът да поискаме изслушването на министър Найденов е отстраняването на председателя на Селскостопанската академия проф. д-р Светла Бъчварова – отстраняване, което по същество е политическа репресия и което не е особено изненадващо, макар и предизвестено няколко месеца преди това. Това е поведение на управляващото мнозинство, което за съжаление компенсира отсъствието на реална политика, която да събужда доверие и съответно респект със своите резултати. Изненадата обаче е, че подобно отношение се демонстрира към председателя на Селскостопанската академия и това се обяснява с доклад на Сметната палата с констатации за нарушения.

нас зад това отстраняване се крият политически и икономически интереси, свързани с позицията й на председател на Селскостопанската академия, още повече, интереси, които са свързани с финансите, имуществото и с научните постижения на тези 28 института, които са в състава на академията. Според нас това е достатъчно сериозно

е прието. Следващото предложение, със същото основание, е от заместник-председателя на Парламентарната група на Партия „Атака” проф. Станилов. Това е искане за включване в програмата от 29 юни до 1 юли решение за избиране член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Заповядайте господин Станилов. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Нашата аргументация е единствено върху правилника, който трябва да се спази и да се избере такъв член. Освен това не бива да се блокира работата на комисията. Това е нашият аргумент. Благодаря за вниманието.

на Партия „Атака”. Гласували 137 народни представители: за 82, против 34, въздържали се 21. Предложението е прието.

Уважаеми колеги, ако не се лъжа, току-що беше гласувано включването на господин Волен Сидеров в Комисията за конфликт на интереси.

ще имаме възможност да я обсъдим. Обикновено, когато се включва точка в дневния ред, се посочва коя по ред е. След като не беше направено предложение, хипотезата е, че тя ще е последна – преди Парламентарен контрол. АНАСТАСОВ: Господин Станилов, имате ли конкретно предложение като коя точка да бъде включено в Извинявайте за пропуска, господин председателю. Ние предлагаме да бъде точка 1 в дневния ред, както обикновено се прави, каквато е практиката в Народното събрание. Подлагам на гласуване така направеното предложение. Вече гласувахме включването на обсъждането на тази точка, но сега предложението е да бъде включена като точка 1 в Програмата за работата на Народното събрание. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин председател. Господин Станилов се позова на практиката такива точки да се гласуват и по същество да се обсъдят в началото на пленарната седмица. Самото предложение за кандидатурата също обоснова с действието на правилника. Уважаеми колеги, който си затваря очите пред същината на въпроса зад процедурни аргументи,

Повече от очевидно е, че кандидатурата е една провокация преди всичко към Народното събрание. И декларацията, която беше гласувана единодушно по повод на действията на „Атака”, водени от нейния лидер, и така нататък. Само още едно съображение от видимо процедурен характер ще ви припомня. Две хиляди граждани на Батак се обърнаха с искане Народното събрание, компетентните му комисии да вземат отношение по скандалното поведение лично на Волен Сидеров по време на празника на Батак. По една необяснима процедура досега нито една комисия не е разгледала тази декларация, адресирана поне до 4 комисии в Народното събрание. Затова, уважаеми колеги, предлагам прегласуване на решението за включване като точка 1 на предложението на господин Станилов. Предлагам това да бъде точка последна преди Парламентарния контрол. Всяка парламентарна група много внимателно да прецени своята позиция по същество. Защото, пак повтарям, от това гласуване, което предстои, на практика ще проличи в това Народно събрание има ли категорична воля да се отхвърли едно арогантно, нагло, антидемократично поведение на една политическа сила и нейния лидер, или това са празни приказки.

г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносители са Станка Шайлекова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Подпомагаща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносители са народните представители Иван Костов и Димо Гяуров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Подпомагащи са Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Законопроект за евтаназията. Вносител е народният представител Любен Корнезов. Водеща е Комисията по здравеопазването. Подпомагащи са Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за одобряване Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания. Вносител е Министерският съвет. Проектът за решение е разпределен на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2010 г. Вносител е председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева. Комисията по бюджет и финанси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител е народният представител Христо Бисеров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за попълване състава на Постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносител е проф. Станилов, но това предложение всъщност беше оттеглено днес. Нали така, господин Станилов?

с вх. № 134-00-158 е внесен Годишен отчет от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за 2010 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Колеги народни представители, от името на Синята коалиция се обръщам към вас с молба да се включите в събирането на подписи за внасяне на две решения в Народното събрание. Първото решение е Проект за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание са декларирали принадлежност. Ние настояваме и ви молим да подкрепите... Всъщност, това е идея, дошла от Политическа партия ГЕРБ, да възложи на Сметната палата да извърши одит, с цел да проконтролира Министерството на финансите за законосъобразността на отпускането на допълнителната бюджетна субсидия на партиите, към които независимите народни представители са декларирали принадлежност. Причината за това е, е, че в Закона за Сметната палата е казано, че тя може да може да контролира институциите за законосъобразността на управлението на публичните средства. В този смисъл ние настояваме да проконтролира Министерството на финансите за законосъобразността на отпускането на допълнителната бюджетна субсидия. Основната причина за това е, че според нас има неоснователно тълкувание на чл. 25, ал. 3 от Закона за политическите партии от страна на Министерството на финансите. В тази норма е уредено отпускането на бюджетната субсидия за коалиция от партии и се отнася за разпределението на въпросната субсидия между тях. На основата на този текст не е законосъобразно да се прехвърлят средства на други политически партии извън коалицията. Освен това настояваме, тъй като досега са отпускани тези средства, Сметната палата да извърши одит това да бъде втората точка – на получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите. Това е пак на основание на правомощията, които Сметната палата има в специалния закон. Освен това ние ви предлагаме със същия срок – тоест до 1 септември, да се създаде временна анкетна комисия на Народното събрание, тъй като очевидно съществува съмнение, че в Народното събрание е възможно да има скрито неоснователно прехвърляне на пари, появяване на зависимости, ограничаване на възможностите на народните представители да гласуват със свободна воля, а да са мотивирани по друг начин. Ние ви призоваваме, тази комисия – това е другото средство, с което ние можем да намерим отговорите на въпросите: кой депутат къде е обявил принадлежност; какви точно средства са отпуснати; на какво основание Министерството на финансите е направило това?! След като се получи и одита на Сметната палата, да се вземе окончателно решение и да се реши този въпрос чрез промяна на Закона за политическите партии, а може би и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Тъй като Политическа партия ГЕРБ наистина заяви, че тя е против политическото номадство, ние очакваме и ще предложим именно на ГЕРБ да се включат първи в тази подписка за

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За четвърта поредна седмица от името на парламентарната група внасяме това наше искане за попълване на квотата на „Атака” в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Както каза проф. Станилов, когато обосноваваше своето предложение по ал. 3, ние имаме правото да направим това наше предложение. Това наше право се гарантира от Правилника за Имахме възможност също така да кажем, че ще правим това искане, докато това наше място в комисията не се попълни. Също така заявихме ясно и категорично, че няма да предлагаме друг член от Парламентарната група на партия „Атака”, ще предлагаме единствено и само господин Волен Сидеров. Сидеров. В знак на солидарност от бавенето, от неспазването на правилника и от бавенето на това решение, всички депутати от парламентарната група решихме да преустановим нашето участие в парламентарни комисии. Този проблем рано или късно трябва да бъде разрешен. Аз ви предлагам – колкото по-рано, толкова по-добре. Нека сега да гласуваме и да попълним това място. Вижда се ясно, че от Парламентарната група на Коалиция за България нямат желание да подкрепят това наше решение. Господин Пирински го показа ясно преди малко. Тук се обръщам към колегите от ГЕРБ обръщам се към вас с желанието, с молбата да разберете, че тази комисия е за борба с корупцията – кой би бил пó на място да бъде член на тази комисия от председателя на Партия „Атака” – Волен Сидеров?! Кой друг? Кой? Някой независим народен представител, който е изтъргашил своя глас? Той ли да бъде член? Естествено, че не! Също така отново ви напомням, че от

да се заклейми една цяла парламентарна група, да се заклейми един парламентарен лидер. Беше приета декларация в Народното събрание, бяха осъдени тези действия пред джамията. Какво се случи там е друг въпрос. Тези действия там не са разглеждани. Още нито прокуратурата, нито полицията се е произнесла.

Аз бих искал да ви припомня две решения на това Народно събрание с два конкретни казуса, които са свързани с наши колеги, които са свързани с абсолютно същото изпълнение на Правилника за организацията и Първият казус се нарича – Делян Пеевски, ако си го спомняте. Той беше в началото на работата на Народното събрание. Между другото, той беше предложен да бъде член на същата тази комисия, както ДПС имаше право да предложи свой представител в тази комисия. Обаче Народното събрание реши, че той не може да бъде член на тази комисия, въпреки че ДПС очевидно имат право да имат един член в тази комисия. Вторият казус, който искам да ви припомня, е казусът с госпожа Емилия Масларова. Тя беше председател на Социалната комисия, защото БСП има право на един председател точно на тази комисия. Тя беше предложила нея, обаче Народното събрание със своето мнозинство отхвърли това право и каза: „Да, вие ще имате председател на комисията, но той няма да се казва Емилия Масларова.” Сега започвам да се питам, когато тези правила и тези нарушения на правилника, на който вие се позовавате, се прилагат спрямо представители на ДПС и БСП, дали важат и за „Атака”?! Очевидно Народното събрание има право да се произнесе по това кой ще представлява съответната политическа партия. Тя може да има свой представител, но кой да бъде той – очевидно Народното събрание може да се произнесе и очевидно вече два пъти го е правило в рамките на това Народно събрание. събрание. Имайте предвид тези два прецедента, когато сега решите да гласувате по отношение на една политическа партия, която е представена поне в две държави – имам предвид освен в България и Сейшелските острови. Благодаря ви.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Проектът за решение,

Алинея 7 гласи, че: „Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии.” Нещо, което е безспорно. Член 20, ал. 4 гласи, че: „Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител с явно гласуване в цялост, освен ако не е направено възражение срещу някой от предложените кандидати.” Това, което ясно личи от тези текстове, е, че Народното събрание по никой начин не е задължено да избере онзи кандидат, който една парламентарна група е предложила. В противен случай текстът в правилника щеше да звучи по друг начин, че Народното събрание утвърждава или назначава предложения от парламентарната група кандидат. Очевидно въпросът е на преценка на Народното събрание. Тази преценка, както спомена и господин Чуколов – по отношение на кандидатурата, предложена от „Атака”, на три пъти най-малкото беше категорично негативна. Беше гласувано с огромно мнозинство, че Народното събрание не приема тази кандидатура. Независимо от това, както пак каза господин Чуколов – Парламентарната група на „Атака”, заявява еднозначно, че друга кандидатура няма да представи, че няма да работи в комисиите, докато не се избере онзи, който тя е предложила. е предложила. По определен начин парламентарната група рекетира Народното събрание, блокирайки една комисия и създавайки една ненормална ситуация на работа. работа. Господин Чуколов спомена, че е приета декларация. Ясно, дадена е оценка, да вървим напред. Първо, при приемането на декларацията господин Станилов от тази трибуна много ясно и недвусмислено заяви, че групата не приема тези констатации, абсолютно ги отхвърля. С поведението си по начина, по който настоява на тази кандидатура, още веднъж доказва, че и до ден-днешен по никой начин „Атака” не приема дадената й от Народното събрание – и от огромното мнозинство на обществото – оценка. Аз ще се върна отново на случая в Батак. Председателят на Народното събрание госпожа Цачева има видеозапис на инцидента, провокиран изцяло от „Атака” и от Волен Сидеров, в който личи как един празник на града, на децата на града, е съсипан от едно безпрецедентно скандално поведение именно на господин Сидеров. Не може да става дума за никаква парламентарна етика в поведението на господин Сидеров – не само, а и за елементарна просто човешка етика по отношение на онези, с които той не е съгласен. Ще ви припомня и какво беше неговото поведение в деня на инцидента пред мюсюлманския храм в столицата, когато той влетя в тази парламентарна зала, взе думата в движение и от тази трибуна в пряк ефир се нахвърли с безпрецедентно скандални обвинения и квалификации и към министъра на вътрешните работи, и към полицията, наричайки ги „еничарски” и така нататък. Водещият заседанието, от същата парламентарна група, естествено не направи никаква бележка или опит да отнеме думата на едно изказване, което не може да бъде квалифицирано по друг начин, освен грубо провокационно. Нищо общо с каквото и да било парламентарно поведение и така нататък. Днес ни се предлага този народен представител да бъде избран за член не на каква да е комисия, а по корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика с явната тенденция той да стане и неин председател. Дава ли си сметка всеки един от тези, които евентуално ще гласуват „за”, какво върши със своя глас, какъв удар нанася по остатъците от авторитет на Народното събрание, каква безпрецедентна наглост и цинизъм разрешава да надделее над елементарни принципи на демократично поведение, на демократично общество, на парламентаризъм? Гласуването ще покаже какъв е отговорът. Аз искрено се надявам, че мнозинството на ГЕРБ няма да допусне такъв изключително тежък удар върху основната институция в републиката, върху държавността, върху остатъците на доверие на гражданите – че тук стоят хора, които съзнават своите отговорности! ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Реплики? Първа реплика – проф. Станилов. Заповядайте, господин Станилов.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От инцидента пред джамията досега господин Пирински, който изразява позицията на Коалиция за България, предлага политически остракизъм за лидера на По смисъла на всякаква политическа логика, ако се предложи такъв остракизъм, той трябва да бъде приложен за цялата парламентарна група и ако Парламентарната група на „Атака” предложи мен за член на тази комисия, вие не бива да ме избирате на същия принцип, защото за подобни политически случаи, политически изяви, превърнати в инциденти не от нас, а от нашите противници, носят отговорност всички, включително и аз. Никой досега не е разследвал инцидента в Батак. Инцидентът в Батак беше представен на обществото по един абсурден начин. Кметът на Батак просто се опита да прекъсне митинга на „Атака”, който се провеждаше на площада, като настрои част от гражданите на Батак срещу нас. Това беше нечуван скандал, след което самият кмет напусна тържеството и замина на ядене и пиене на язовир „Батак” на Цигов чарк, което е отразено във всякаква документация, включително и в медиите. Този политически остракизъм показва, че въпреки демократичните принципи, които изповядва господин Пирински, той предлага всъщност един „лов на вещици” и духът на сенатор Джоузеф Маккарти не е изчезнал от неговата глава. Аз ви предлагам да се отнесете принципно към нещата. Ние отговаряме за своите действия, ние сме Партия „Атака” и винаги сме били такива. Ние знаем много добре много добре и винаги сме знаели, и когато сме тръгнали в това движение „Атака” – сме знаели, че този, който противостои на турската инвазия в България, го чака нелека политическа съдба,

Благодаря Ви, господин председател. Господин Станилов отправи две претенции към онова, което казах, че апелирам за остракизъм и че съм за турската инвазия в България. Господин Станилов, по първия въпрос, никога не съм бил за концепцията за колективната вина. Във вашата парламентарна група има много личности, които с поведението си, са показали, че могат да бъдат и членове, и да водят Комисията по корупцията. Такъв не е господин Волен Сидеров с личните си изяви, с личното си поведение. Така че за никакъв колективен остракизъм не пледирам, а за отговорно решение по отношение на една личност. Що се отнася до втория въпрос това е груба спекулация. Да обвинявате всеки, който поставя под въпрос поведението и избирането на един отделен народен представител, като едва ли не национално безотговорно поведение. Такава спекулация Вие като учен не би трябвало да си позволявате да правите. Това е, което казахте от трибуната. Много добре знаете, че по редица въпроси Народното събрание е взимало достатъчно отговорни позиции, когато се е касаело именно за националните интереси. Ето защо не приемам Вашата реплика.

Господин Пирински, моето присъствие в Парламентарната група на „Атака” и в Народното събрание е резултат от задълбочен, близо 20-годишен анализ на политическото състояние в България. Някой трябва да излезе и да каже „Не!” на едно течение, което е изключително вредно. Някой трябва да излиза и да говори от време на време поне истината. Някой трябва да казва пряко нещата. Затова съм в „Атака” – точно защото съм аналитичен учен с 40 години стаж и моето признание като такъв е така да се каже легитимно и в български, и в международен план – това поне не може да се оспорва. Господин председателю, когато се прави дуплика на реплика, няма как да не се спомене името на репликиращия. По този повод да давате възможност за лично обяснение ми се струва, че не съответства на правилата. Ако онзи, който е направил репликата, желае да продължи дискусията, той може да поиска думата да развие своята теза, но не и да ползва правото на лично обяснение, така че за това е възражението ми по процедурата, която приложихте. По същината обаче на това лично обяснение, господин председателю, въпросът, който се повдига, е въпрос, който не може да бъде отбягнат, ако реши Народното събрание да го обсъжда – има процедура това да се направи. Благодаря. Господин Петков, заповядайте за изказване. Уважаеми господин председателстващ, колеги! Всеки ден в партийния вестник „Атака” излизат купища лъжи и мръсотии по линия на ГЕРБ и на всички парламентарни групи. Излиза тук господин Чуколов да моли ГЕРБ да подкрепят. Жалки сте, господин Чуколов! Добре, че хората, които съм питал за този вестник, дали го четат, са ми казали, че откакто го има – тоалетна хартия не си купуват. Ще гласувам Волен да стане председател на тази комисия тогава, когато Ахмед Доган стане съпредседател. Благодаря ви. Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване проекта за решение, предложен от Парламентарната група

за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Волен Николов Сидеров за член на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.” Гласували

парламентарна етика.” Гласували 129 народни представители: за 9, против 65, въздържали се 55. Предложението за проект за решение не е прието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще направя две процедурни предложения.

по Годишния доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2010 г.; по Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г. и Годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г. на: от Висшия съдебен съвет – проф. д-р Анелия Мингова – представляваща Висшия съдебен съвет, господин Божидар Сукнаров, господин Георги Шопов, господин Петър Стоянов и господин Пламен Стоилов – членове на Висшия съдебен съвет; - от Инспектората към Висшия съдебен съвет – госпожа Ана Караиванова – главен инспектор,

Благодаря, господин председател. „СТАНОВИЩЕ на Комисията по правни въпроси относно Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет

Докладът беше представен от представляващия Висшия съдебен съвет проф. д-р Анелия Мингова. Бяха очертани основните акценти в дейността на Висшия съдебен съвет през 2010 г., както и констатациите, свързани със структурата, функциите и обхвата на Висшия съдебен съвет. Представена бе подробна информация за работата на ВСС по отделните дейности, осъществявани чрез постоянните му комисии, като бяха очертани приоритетите, изводите и препоръките, свързани с кадровата дейност, бюджета, дейността по правни въпроси и международно правно сътрудничество. Информацията, свързана с дейността на Инспектората към ВСС, бе представена от главния инспектор госпожа Ана Караиванова. Подчертано бе, че дейността на Инспектората постига общ дисциплиниращ ефект по отношение на бързината, прозрачността и ефективността на работата на съдебната система, каквато е и оценката на Европейската комисия за изминалия период в Междинния доклад от месец февруари 2011 г. до Европейския парламент и до Съвета, относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Отбелязани бяха както добрите практики, така и негативните тенденции, констатирани при проведените през 2010 г. планови, тематични, контролни проверки, инцидентни проверки при самосезиране и проверки по сигнали. В заключение бяха изложени основните изводи от цялостната дейност на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обобщеният годишен доклад е структуриран в отделни раздели и съдържа констатации за цялостната дейността на Висшия съдебен съвет и Инспектората през годината. Във връзка с основните дейности на ВСС за кадровото и финансово обезпечаване на работата на съдебната система през 2010 г. е констатирана особена активност в дейността на Етичната комисия. По предложение на Комисията по предложенията и атестирането през 2010 г. ВСС се е произнесъл общо по 1542 предложения за повишаване в ранг, по 715 – за провеждане на атестиране с оглед придобиване на несменяемост и 227 предложения за периодично атестиране, като са разгледани 79 молби за освобождаване от длъжност и 81 предложения за поощряване на магистрати. Комисията „Бюджет и финанси” е провела 56 заседания и изразила становища по предложения на административните ръководители във връзка с щатната численост, по запитвания и жалби, предложения за безвъзмездно предоставяне на материални активи и др. Правната комисия на ВСС е провела общо 45 заседания. Дейността й е била свързана с решаване на съществени организационни въпроси, изготвяне на указания и препоръки до председателите на постоянните комисии към ВСС относно отчетните им доклади, актуализиране на конспектите за конкурсни изпити на младши съдии и прокурори, изработване на проекти за становища по 21 законопроекта на Народното събрание и нормативни актове на Министерски съвет и отделни министерства. През 2010 г. към ВСС е конституирана комисия за взаимодействие с Инспектората към ВСС, която разглежда и приема актовете за резултатите от извършените проверки През 2010 г. Комисията по съдебна администрация е провела 40 заседания. По предложение на Комисията са отпуснати 33 нови щатни бройки в по-голямата си част за най–натоварените съдилища в страната – Софийски градски съд – 13 щатни бройки, Софийски районен съд – 15 щатни бройки, и намалена щатната численост в някои административни, окръжни и районни съдилища. Основните приоритети през 2010 г. в дейността на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” са били реализирането на мерките и дейностите, заложени в Стратегията за борба с корупцията и Програмата за нейното изпълнение, срочно и качествено решаване и произнасяне по жалби и сигнали на граждани и юридически лица, изразяване на принципни становища от етичните комисии по места при атестиране на магистрати Изготвен е анализ за изпълнението на мерките, предвидени в стратегията, като предстои изготвяне на план с конкретни отговорници и срокове за тяхното изпълнение за 2011-2012 г. През 2010 г. в дисциплинарната комисия са разгледани общо 192 бр. дисциплинарни преписки. От сравнителния анализ за периода 2007–2010 г. е отбелязано значително увеличение на дисциплинарните производства, образувани за накърняване престижа на съдебната власт и нарушаване правилата на професионалната етика. През 2009 г. те намаляването им през 2010 г. е на 39 бр. Като основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност преобладават нарушения, изразяващи се в неизпълнение и/или забавяне изпълнението на служебните задължения и действия, нарушение на правилата на професионалната етика и/или уронващи престижа на съдебната власт. През периода са приключени общо 49 дисциплинарни производства, образувани и през предходни години. През 2010 г. ВСС е разгледал общо 32 заповеди на административни ръководители за налагане на наказания „забележка” и „порицание”, потвърдени са: седемнадесет наложени наказания „забележка” и девет наложени наказания „порицание”. Комисията по изпълнение на мерките за организацията на работата по делата от особено обществен интерес е провела 31 заседания. Независимо от отчетените добри резултати в доклада се отбелязва, че административните ръководители не познават детайлно работата по делата с висок обществен интерес съответните райони, като се препоръчва председателите на апелативните съдилища и прокуратури да осъществяват много по-непосредствен контрол, при необходимост да правят проверки по хода на конкретни дела, да изискват периодично аналитични доклади от ръководителите на окръжно и районно ниво по отношение на специфичните фактори, забавящи наказателния процес – проблеми с експертизите и вещите лица, с отсъствия поради заболяване и с призоваването. През отчетната година Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси при ВСС е провела 41 редовни заседания, на които е разгледала 638 декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси. Разгледани са 24 сигнала, съдържащи твърдения за наличие на конфликт на интереси по отношение на общо 23 магистрати, 23 магистрати, от които 14 съдии и 8 прокурори, три от сигналите са анонимни и за тях не е образувано производство по чл. 25, ал. 1 от закона. Изводите, които са изложени в доклада, показват, че както и през изминалата 2009 г., сигналите се подават предимно от страни по дела срещу магистрати, които разглеждат техните спорове. Към ВСС през октомври 2010 г. е създадена Комисия за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите, като акцент в дейността й се отбелязва подобряване качеството на правосъдието, важна част от което е адекватната оценка на натовареността на съдиите и на отделните съдилища. През 2010 г. в Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората към ВСС са постъпили, разгледани и анализирани актове с резултати от извършени проверки на инспектората от апелативни райони В.Търново, Бургас, Варна и София. На всяко тримесечие комисията е изготвяла анализи на обобщените резултати по наказателни, граждански и търговски дела, на база на които се осъществява обратната връзка между ВСС и органите на съдебната власт. През отчетната година Инспекторатът към ВСС е приключил всички комплексни планови проверки на съдебните органи на територията на цялата страна. Проведени са три планови проверки в апелативни райони – Варна, Пловдив и София. Комплексните планови проверки по граждански и търговски дела са извършени на територията на Софийски апелативен район в шест окръжни съдилища и в СГС, в 27 районни съдилища и Софийски районен съд. По статистика през отчетната година в инспектората са постъпили 1509 броя сигнали, работата по 1656 сигнала, в това число и останалите от предходната година е приключила. Изпратени са 30 броя сигнали по чл. 54, ал. за съдебната власт до компетентните съдебни и други държавни органи. Особено внимание в доклада се обръща на мерките за санкциониране на корупцията и търговия с влияние, укрепването на административния капацитет, дисциплинарните функции, противоречивата съдебна практика, на действията, последващи констатациите на инспектората, взаимодействието с ВСС, проблемите на дисциплинарната практика, поощренията и международното сътрудничество и др. последващата дискусия по доклада участие взеха народните представители Искра Фидосова, Емил Радев, Юлиана Колева и Димитър Лазаров. Бяха поставени въпроси, свързани с предприетите мерки за структурни промени, намаляване броя на администрацията във военните съдилища и преразпределяне на ресурсите към други съдилища. На дебат бе поставена темата за големия брой незаети щатни бройки и необявяването на конкурси през изминалата годината, като бе препоръчано да не се чака решението по обжалване на проведените конкурси, с цел да не се блокира работата на съдебната система. Внимание в дискусията бе отделено и на делата с особен обществен интерес и работата на административните ръководители по тях, с оглед по-детайлно запознаване и контрол по тези дела. По отношение на тях бе поставен въпрос изготвят ли се анализи от административните ръководители по тези дела и в каква периодичност с цел обобщаване на изводите на база събраната информация. Препоръчано бе да се намери механизъм за анализиране фактологията на делата с цел създаване на ясна и отчитаща се съдебна система. Във връзка с атестирането на магистратите бе поставен въпрос вземат ли се под внимание: сроковете за решаване на делата, резултатите от обжалването, потвърждаването и отмяната на постановените присъди, както и анализират ли се от ВСС делата, приключили с оправдателни присъди. След проведената дискусия и обсъждането на доклада Комисията по правни въпроси направи следните констатации:

като е формулирал изводи, препоръки, както конкретни мерки при констатиране на отделните пропуски и нарушения. Комисията по правни въпроси отправя следните препоръки: 1. Висшият съдебен съвет да продължи работата си за справяне с корупцията и противодействието срещу нерегламентираното влияние във и върху съдебната система. 2. съвет да положи усилия за обективното оценяване на работата на магистратите с цел недопускане неточности при атестирането. 3. Висшият съдебен съвет да реализира в пълнота управленските си правомощия по отношение на международните дейности и мрежи на сътрудничество. 4. Висшият съдебен съвет да следи за недопускане на противоречивата практика по дисциплинарните производства. 5. Инспекторатът към ВСС да продължи резултатните си усилия при проверките за добро администриране и срочност на делата в съдебната система. Да продължи работата си по обобщаване на противоречива съдебна практика и инициира предложения за тълкувателни решения на общите събрания на ВКС и ВАС. В края на дискусията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р

Благодаря. От вносителите – заповядайте, госпожо Мингова. Благодаря Ви, госпожо председател на Народното събрание. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми магистрати! Поредният годишен доклад за дейността на Висшия съвет се представя пред вас в твърде критичен момент от неговото конституиране насам – момент, в който като че ли се поставя под съмнение или се създава такова усещане за съмнение, за всичко, което се опитвахме да изграждаме и за което влагахме усилия през последните години. Затова аз няма да повтарям пред вас съдържанието на доклада. Благодаря и на колегите от Комисията по правни въпроси към Народното събрание за конструктивните препоръки, предложения и анализ, който направиха. Заявявам, че ние сме съгласни с тези констатации и препоръки и така, както сме правили досега, ще се съобразим и в следващата си дейност. дейност. Искам да апелирам пред вас обективно и разумно да сложите на кантар позитивите и негативите в нашата работа, така както повелява вашата съвест, и гласуването днес на нашия доклад да бъде лакмус за вашето доверие в креативността на този конституционен орган. Веднага искам да заявя, че ние се отнасяме с уважение към отправените в публичното пространство негативни оценки и искаме да ви уверим, че проявяваме самокритичност към тях. На въпроса има ли проблем относно управленския капацитет на Висшия съдебен съвет, трябва да отговоря: „Да, безспорно има!” Да, вярно е, в работата ни има недостатъци и понякога могат да бъдат отправени критики към отделни наши действия и решения, но няма и нито един Висш съдебен съвет, който да се е харесал на всички, а преждевременното прекратяване на мандата само засилва нестабилността на институцията. Не съм съгласна обаче един проблем да засенчи всичко, което Висшият съдебен съвет е направил за системата и да го омаловажи или направо да го зачеркне. Като че ли изгуби значение или някои забравиха, че работата на органа беше оценявана положително чрез почти единодушно приемане на ежегодните доклади за работата на Като че ли загуби значение и фактът, че последните два доклада на Европейската комисия подчертаваха и положителните моменти в неговата работа, и усилията, които този орган полага за реформиране на системата. Отново се появиха критики за неспособност на Висшия съдебен съвет да управлява. В какво се изразява тази неспособност? Може би в това, че единствен реагира безапелационно на синдрома „Красьо” в съдебната система? Затова, че наказа 18 магистрати, 5 от които с уволнение, и поиска оставките на двама свои членове, които после освободи и от заеманите магистратски длъжности само поради неотхвърлено категорично съмнение за неправомерно кадрово вмешателство? Или защото провежда систематични регионални съвещания с магистрати по най-наболелите проблеми, свързани с движението, отлагането и приключването на делата в срок, в резултат на което в пъти намаляха случаите за необосновано връщане на делата? За първи път от години насам сме свидетели на ритмичност при насрочването на делата. Или пък защото, за разлика от другите властови институции, прие безпрецедентен Етичен кодекс за поведението на българските магистрати, чието спазване издигна като безспорно мерило за почтеност в професионалния и личния живот, макар и да се срещат гласове, че неспазването на неюридически норми не може да бъде дисциплинарно санкционирано. Нека да припомня и за приетата Информационна стратегия, насочена към подобряване обслужването на дейностите в органите на съдебната власт. Нека припомня и за специалната Комисия за анализ, контрол и последващи действия по изпълнение на препоръките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, която доведе до приемане и прилагане на редица административни и организационни мерки за подобряване работата както на административните ръководители, така и на магистратите по организацията и движението на делата. Разбира се, има и големи предизвикателства пред нас, които все още не сме извършили или приключили категорично. Такова е предизвикателството, свързано с критериите за натовареност, по което ние продължаваме да работим. Затова апелирам да подложите на анализ и оценка цялостната дейност на съвета, така както сме ви я представили в доклада и беше отразена в становището на Правната комисия. Апелирам към вас да изразите отношението си към опитите за делегитимация на Висшия съдебен съвет, които според нас се разминават с представите за разумност. Твърди се, че проблемът е конституционен, но се иска оставка на членовете на Висшия съдебен съвет. Неминуемо възниква въпросът: какво би се постигнало с нея? Автоматично ли това ще породи оздравителен ефект за системата? Като няма кой да вземе управленски решения изобщо, това ще реши ли проблемите на съдебната власт? Кой трябва да прецени кое решение е правилно и кое – не? От зората на демокрацията представата за нея се свързва с господство на мнозинството над малцинството. Всеки акт ли на Висшия съдебен съвет, който поражда съмнения за правилност, трябва да води до саморазпускане на органа, който е взел решението? Кой ще носи тежкото бреме на отговорността да преценява като последна инстанция кое решение на Висшия съдебен съвет е правилно и как трябва да се постъпи, в случай че не е? Не е ли създаден този орган именно за да носи отговорност за своите актове по време на своя мандат? Ако някой друг има моралното право да правораздава над всеки акт на съвета, няма ли да е налице подмяна на основни конституционни принципи за упражняване на държавната власт? Каква е гаранцията, че ще бъдат правилни всички решения на следващите, които биха били избрани, в случай че бъде избран, както се иска в публичното пространство Временен Висш съдебен съвет? Те как ще работят? – под натиск? Натискът на гражданското общество е здравословен само когато е градивен. Чрез оставката на съвета ще се решат ли с магическа пръчка големите проблеми, които има съдебната система през последните 20 години и ще се преодолее ли общественото недоверие? Ще изчезнат ли оправдателните присъди по знакови дела, за които ни укорява Брюксел? Ще се убедят ли гражданите, че са справедливи различните по размер наказания в идентични по фактически състав престъпления? Ще се стопи ли недоволството от забавянето и отлагането на делата? Ще се прекратят ли висящите дела в Страсбург за нарушаване правата на защита в разумен срок? Ние сме за всякакви промени, включително и конституционни, това сме заявявали категорично в наши официални становища до този момент, промени, които да направят невъзможно пораждането на съмнение за каквото и да е вмешателство при вземането на управленски решения. Всъщност искам да ви припомня, че с последните изменения в Закона за съдебната власт възможността за субективен подход при кадровото израстване в системата и при първоначалните назначения отпаднаха. Въведе се повсеместният конкурс. Няма никаква пречка законодателно да се минимизира чрез допълнителни изменения субективният елемент и при избора на административни ръководители. Според мен частично това вече е факт с част от промените в Закона за съдебната власт. власт. Има промяна в критериите за избор и подбор. Приехме нова наредба в резултат на измененията в закона. Обособени са две подкомисии в Комисията по предложенията за санкции. Оценяват се и моралните качества на кандидатите в Специализираната комисия по професионална етика. Законово беше закрепено задължението да изслушваме концепциите на кандидатите пред пленарния състав на Висшия съдебен съвет. Въведе се явното гласуване, което поставя всеки от членовете на съвета сам, открито пред собствения му избор. Нека проверим първо как работят тези промени – това тепърва предстои. Аз мисля, уважаеми дами и господа народни представители, че усилията на съвета трябва да бъдат защитени от другите властови институции, в частност и с вашата оценка днес по повод приемането на поредния годишен доклад, защото дестабилизацията на една от трите власти чрез дестабилизацията на нейния управленски орган повлича дестабилизация и в останалите. Смисълът на разделението на властите е в тяхното триединство, защото власт власт възпира, но и власт власт гарантира. Делигитимацията на съвета допълнително би делигитимирала съдебната система като цяло,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители! Трудно ще ми бъде след изключително силното изложение на проф. Мингова да представя да представя отчета за работата на инспектората през 2010 г., съзнавайки че това може би е последният отчет, който правя пред вас.

от две трети за избора на инспектората, който засега е единственият орган, избиран с такова високо мнозинство.

Създаването на инспектората беше израз на така дълго търсения баланс между независимостта и отчетността на съдебната власт, защото, ако една от основните характеристики на съдебната власт е нейната независимост, също толкова основен е принципът, че в демократичната държава всяка власт се отчита пред суверена. Горчивият ни опит в годините на прехода (не знам свършил ли е, или не), показа, че независимостта без отчетност води до опорочаване на основни конституционни принципи, на които е изградена системата на съдебната власт и може да се изроди да се изроди в произвол. От момента на своето учредяване инспекторатът е поставен пред това предизвикателство – да работи при спазването на деликатното равновесие между двата принципа: задължението на съдебната система да се отчита за дейността си пред обществото и ненакърняване на правото й на задължителна независимост за третата власт.

съдебни органи на цялата територия на България, изключвайки административните съдилища, създадени през 2007 г., и върховните съдилища, които оставяме на следващия състав В някои от тези съдебни органи, съдилища и прокуратури в продължение на повече от двадесет и повече години не е извършвана проверка от централен проверяващ орган. По този начин осъществихме предварително поставената си цел – да се придобие цялостна представа за състоянието на съдебната система, да се установят добрите модели за работа и да се констатират недостатъците, които формират не само в последно време негативния образ на съдебната власт, не само на централните й управляващи органи. През третата година от своето създаване Инспекторатът към Висшия съдебен съвет приключи проверката на апелативен район – София, най-големият апелативен район в България. Знаехме и предварително, но установихме и с конкретните си проверки, че работата на съдебните органи в този район се характеризира с най ниски показатели. Софийският районен съд няма въведена електронна деловодна система, което затруднява извършването на справки по движението на делата, за разлика от почти всички други съдебни органи. електронната система е изключително неточна, което забавя проверката ни, извършвана в Наказателното отделение по спазване сроковете по Наказателнопроцесуалния кодекс. Много от справките са неверни, и в книгите са неверни, и се налага да се вземат самите дела. Насрочват се многобройни съдебни заседания за събиране на допуснати доказателства по гражданските дела. Това освен че сочи за недобрата подготовка и предварително проучване на делата, води и до значително забавяне на разумните срокове по движението на производствата. Това беше констатирано и в пилотното гражданско дело на Софийския градски съд от Европейския съд по правата на човека, констатирали сме го преди той да дойде. В продължение на година и половина се администрират молби по гражданско дело, изпратено във Върховния съд, който пише три писма до Софийския районен съд и едва след третото му се изпраща. Едва ли Върховният касационен съд контактува с деловодителката, която трябва да му изпрати молбата. Софийският районен съд разполага с лоша материална база и магистратите са поставени при тежки условия на труд – недостиг на работни места както за магистратите, така и за администрацията, ограничен брой на съдебните зали и така нататък. Не може да се отрече, че лошите условия са предпоставка за понижаване на ефективността, а понякога и на качеството на съдебните актове. Инспекторатът при всяка своя проверка отразява този факт в констативната част, но други са органите – предимно от изпълнителната власт, която трябва да разреши този проблем. Въпреки това при извършените проверка се установява, че не малък брой от магистратите спазват процесуалните срокове по НПК и ГПК. че има състави, които нямат нито едно просрочено дело както при изписване на решенията по гражданските дела, така и при изписване на мотивите към наказателните дела. Други обаче имат със 77-80-84-85% свършени дела извън регламентираните в процесуалните закони срокове. Тези магистрати смятат, че не следва да отговарят за лошите си показатели поради обективни причини – прекомерно натоварване и недобри условия за работа. Това е отразено в своебразната форма на възражение срещу резултатите от нашата проверка, в петиция в кавички, подписана до главния инспектор, до министъра на правосъдието и председателя на Върховния касационен съд от 103 съдии от Софийския районен съд, в която фигурират и тези, които имат 85% просрочени дела. Спазването на законоустановения, даже разумния срок не е въпрос на личен избор на съдията, а установено със закон задължение, неизпълнението на което се квалифицира като нарушение на служебните задължения. Освен персоналните санкции за нарушителите превишаването на разумната продължителност на производствата е основание за присъждане обезщетение за вреди, нанесени от държавата, тоест това вече не е проблем на съдията и на съдебната система, а сериозен проблем за обществото, което плаща до четири пъти за немарливата работа на отделни магистрати. Задължението на съдиите да решават разпределените им дела и преписки в определените срокове е въведено с чл. 12 и чл. 210 от Закона за съдебната власт, а също така и в Конвенцията за защита на правата и свободите. В резултат обаче на препоръките ни за организационни мерки в Софийския районен съд за спазване на сроковете, както и за създаване на времеви стандарти за разумни срокове при насрочването на делата председателят на Районния съд ни изпрати писмо с набелязани мерки, че за постановяване на съдебното решение разумният срок е три месеца. Уважаеми народни представители, вие сте гласували в процесуалните кодекси, че срокът за постановяване на решение и на мотивите към наказателни дела е един месец. Означава ли това, че следва да допълните тези срокове и да напишете: „за софийските съдилища те не важат”! Практиката на Европейския съд приема неотклонно, че претовареността на съдебните органи не е извинение за превишаване на разумните срокове. Нещо повече, конвенцията налага на договарящите страни задължението да организират съдебните си системи по такъв начин, че техните съдилища да могат да отговарят на всички негови изисквания. Основният въпрос, който може да се види от тези, които могат да допринесат за управлението на съдебната власт, и от инспектората, който със своите

наричам писмото, че по назначение, след като завършила „младши” със съдийство в Окръжния съд, София, е била в Районен съд, Ихтиман, където само на книга е престояла три дни. След това е командирована в София, работила е девет месеца и, естествено, спечелила конкурса за постоянно място в Софийския районен съд. Като не може да се справи с с натоварването в Софийския районен съд, се пита защо не си е стояла в Районния съд в Ихтиман, където по-лесно се учи занаятът! В Софийския градски съд, в гражданските колегии има висящи граждански дела от 1993 г., уважаеми народни представители. Причини за тази изключителна продължителност на производствата са: - забавено приключване на преюдициалните производства или неадминистрирането на спрените производства, за да се види приключил ли е преюдициалният спор; - насрочването на делата както за първото, така и за следващите съдебни заседания през неприемливо продължителни периоди – от 6 до 9 месеца промеждутък между отделните заседания; констатиране забавено изписване на решенията. Констатиран е случай, в който съдия е постановил решения по 239 въззивни граждански дела над 3 месеца!

почти всички години след прехода не е извършвал никакви проверки в съдилищата от Софийския апелативен район. Едва през 2009 г. извърши проверка на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Множество проблеми бяха констатирани и в друг съдебен район на територията на Апелативния съд – Благоевградски съдебен окръг. За разлика от Съюза на съдиите, аз смятам, че бяха избрани добри административни ръководители. Ние подкрепяме всячески техните усилия да въведат ред и да излязат от тежкото положение, в което бяха години наред.

година. Проверките в прокуратурите сочат едни и същи недостатъци, а именно безконтролни искания за продължаване на сроковете, през които продължени срокове не се извършват никакви следствени действия. След това се иска и отново им се разрешава продължаване на срока – да се извършват същите действия. Така например в последните дни се натъкнах на становището на наш инспектор, който изпрати

Отчетохме ниска ефективност и качество на отделни прокурори, дори при сравнително еднаква натовареност. Извършихме контролни проверки, проверки по сигнали – те бяха отчетени. Дисциплинарната практика – смятам, че Върховният административен съд следва да наложи, решенията се обжалват пред него, единни критерии и по-строга практика. Накрая искам да кажа и нещо добро за съдебната власт. Инспекторатът с удоволствие констатира, че от съществено значение за доброто администриране на съдебните органи са индивидуалните качества на избраните административни ръководители. Така например в Районния съд – Русе, ефективността по гражданските производства е 60%. Същото е и в Окръжния. В Окръжния съд – Пловдив, има 96% ефективност по наказателни дела. В заключение, уважаеми народни представители, убедени сме и искаме да предадем тази увереност на широката общественост, че през

за защита на обществения интерес и стабилността на съдебната система, за създаване на устойчивост в администрирането на правосъдието и, ако можем, за гарантиране доверието на обществото в правораздаването, правораздаването, за осигуряване на прозрачност в работата на съдебната власт. Само усилията на Инспектората обаче не са достатъчни. Смятам, че за съдебната реформа, ако трябва да продължавам така да я наричам, не може да са отговорни само законодателната и изпълнителната власт – най-отговорна трябва да бъде самата съдебна власт. В противен случай съществува опасност да я рестартират,

МИХАЙЛОВА (СК): Чух изявлението на председателя на Висшия съдебен съвет, в голяма част изградено на една моя пресконференция, така че някак си съм предизвикана да отговоря. Дебатът днес е много сериозен в обществото! Не зная дали е в Народното събрание, не зная дали е във Висшия съдебен съвет. Големият проблем, който имаме днес, е това, че има много ниско доверие към работата на един от органите на една от властите! основание за лични обиди, за влагане на много чувства! И Народното събрание не е най-обичаната институция! Когато бива критикувана, трябва да се вслушва, да приема тези критики и да не ги приема като лични чувства! Днес аз чух нещо, което беше поискано от Народното събрание. За първи път чувам по този начин да се прочитат докладите на Висшия съдебен съвет и въобще на институциите в съдебната власт! Прочитат се – „ако бъдат приети, това е одобрение и даване на доверие”. Когато преди години направихме конституционната промяна докладите на институциите на съдебната власт да се представят пред парламента, възникна проблемът – като ни ги представят, като дискутираме, после какво да ги правим? Ако ги приемем, приемаме ги за сведение! Това е! Ами ако ги отхвърлим? Защото парламентът може и да ги отхвърли. Тогава застъпвах позицията, че не трябва да приемаме решение, защото дойде денят, в който Висшият съдебен съвет ни каза: „Ако днес ни приемате доклада, значи ни одобрявате, значи ни давате доверие, а такова сте ни давали и преди, и сте казвали: „Много добре върви работата.” Вижте, това е нов момент, който стои пред всеки народен представител днес, защото по този начин ни се дава да го разчетем. Аз никога не съм смятала, че работата на парламента е да дава тази оценка! Той се информира за дейността в съдебната власт, всеки от нас говори какво вижда като проблем или кое вижда като добро и след това предприема своите действия, които са законодателни! Обръщам внимание на този момент, защото ни предстои след това да гласуваме решение. И поставено по този начин от вносителите, не мога да го подкрепя, защото и аз, както много други български граждани, нямам доверие на това, което се свърши в рамките на тази година! Нямам доверие, защото това излизаше като сигнали от Висшия съдебен съвет. И тук вече се обръщам към останалите институции и политически сили. Смятам, че дебатът днес, който трябва да водим, и то спокойно, разумно, с всички аргументи, които могат да се дадат „за” и „против”, е: може ли в този вид да продължава да съществува като формат, като ефективност, като уважение, като доверие, като справяне с предизвикателствата висшият орган на съдебната власт? Моят отговор е, че трябва да започне разговорът за конституционния дебат. И да не се плашим от това, и да не се плашим с призраци, че може да се стигне до Велико Народно събрание и това да означава предсрочно разпускане на парламента. Зная, че идват избори и преди избори трудно се правят съгласия по конституционни промени, само че това време може да бъде използвано, ако има политическа воля.

Примерно: може ли да бъде по-малка квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет, и да получим отговор. Можем да зададем въпрос: може ли да избираме с квалифицирано мнозинство квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, и да получим отговор. Можем да зададем въпрос: могат ли да бъдат намалени мандатите в съдебната власт? И ще кажа защо смятам, че трябва да попитаме. Защото начинът, по който Народното събрание се меси в кадровия орган – Висш съдебен съвет, с обикновено мнозинство, винаги политизира. Казвам го не като упрек към сега действащото мнозинство, не като упрек към тройната коалиция, не като упрек към НДСВ, не като упрек към ОДС, не като упрек към БСП. Всички са го правили, защото изкушава. Изкушава обикновеното мнозинство да си сложим там едни хора, да си ги сложим. Сложи си ги тройната коалиция, сега слушат ГЕРБ тези, които сложиха преди това. Това не е добре, за нито една от институциите не е добре.

С това сме се сблъсквали много хора в годините. Между другото, почти всички министри на правосъдието от почти всички цветове стигнаха до този извод. Виждам, че кима с глава и председателят на Висшия съдебен съвет. Тоест това, което говоря, това, което ви предлагам, е нещо, което, ако има воля и желание нещо смислено, със съгласие да го направим, можем да го направим. Въпросът е: има ли такова желание? Затова днес изказването ми е в тази посока. посока. Иначе ще четем едни отчети, ще гледаме едни сметки, ще се впечатляваме, примерно аз, че най-дълго е писано за частта „Международна дейност”, не говоря за частта „Инспекторат”, ако гледаме по глави. глави. Не е това работата, с която трябва да се занимава Народното събрание, за да отчита ефективността на съдебната власт. Друго е, което е проблемът. Всички знаем, че друг е проблемът.

Ако решите, че няма проблем, не мислете, че сте решили проблема. Проблемът е останал – проблемът е в българското общество, проблемът е пред институциите. Той стои и ние като парламент не можем да се правим, че го няма.

аз наистина много високо Ви ценя като парламентарист и като юрист, но ми направи впечатление една Ваша констатация без достатъчно аргументация. Вие казахте, че сме свидетели на много ниско доверие на ръководния орган на съдебната система. Ами ниско доверие има и парламентът. Много ниско доверие започна да има парламентът. И какво като посочим числото – толкова и толкова процента доверие, което е най-ниско, без анализ на причините и персоналната отговорност, другото остава като средната температура на болните в болницата – едни са си горе-долу живи и здрави, други са готови за изписване, а на едни им предстои да умрат. Така че от човек като Вас с този опит е нужен много по-задълбочен анализ на въпроса защо се стигна дотук, и то след няколко радикални промени.

Ами и с три четвърти да ги избираме, ако тези, които са на власт, искат да ги държат в спокойствие само ако ги слушат тях, какви хора трябва да са тези, за да удържат на такъв натиск? Значи проблемът е много голям и ние въведохме тази фигура на парламентарно изслушване, за да има чрез парламентарния дебат диалог с обществото. И ако това не стане, и ако министърката днес я няма тук, а тича от телевизия на телевизия да подхвърля повърхностни идеи, нищо няма да стане от този дебат. Работата е много по-сериозна и Вие чудесно го знаете, затова Ви репликирам. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Не съм сигурна, че беше точно реплика, но ще го приема като реплика. Наистина е много голям и сериозен проблемът. Ето още нещо, което бих казала, върху което можем да мислим, ако започнем разговор

ни?! Ето още нещо – може да бъде намален съставът на Висшия съдебен съвет, защото тогава става по-осветен. Веднага ще кажа защо. Защото тогава става ясен всеки от членовете му как гласува и какво прави и изчезва анонимността. Ние сме били привърженици, знаете, и на идеята парламентът да се намали по тази причина. А това, че доверието е ниско не само тук, а и при тях. Вижте, когато казвам, че Висшият съдебен съвет наистина загуби доверие, имам предвид не само това, което върви по медии, не само акции на неправителствени организации. Върховете на съдебната власт

най-спорни решения, се дистанцират от тези решения. Разбирате ли, това не можем да го подминем днес в Народното събрание! Или, че Съюзът на съдиите, който обявихте, или един от министрите ви го обяви за партиен симпатизант. симпатизант. Защо така се държите към колегите съдии?! Защо се държите така към съдиите?! Извинявайте, но утре ще застанете пред тях, не пред журналистката във вестника. Как ще ги гледате в очите?

Господин председател, госпожи и господа народни представители, членове на Висшия съвет, магистрати! Днешната дискусия по докладите на съдебната власт неминуемо носи отпечатъка

не преминава толкова върху формалните показатели за дейността на Висшия съдебен съвет и на съдилищата, колкото върху актуалните проблеми, пред които сме изправени. Тук трябва задължително да бъде отбелязано отсъствието на председателстващия Висшия съдебен съвет – министърът на правосъдието, който заявява определени идеи, стигащи дори не до дейността на министерството, не до промени в законодателството, а до конституционни промени, без да са добре обмислени, без да са солидно аргументирани и без да се представят като насока пред Народното събрание. Този дух на антипарламентаризъм няма защо да ни изненадва, тъй като той се вдъхновява от най-високо място – от ръководителя на правителството. Така че да предявяваме претенции към неговите членове на тази основа би било в някаква степен даже наивно. Но това по никакъв начин не освобождава всички други хора, които имат отношение към съдебната власт, при отговорите на поставените въпроси. Не смятам, че част от въпросите, които повдигна тук госпожа Михайлова, са пътят към преодоляване на днешните проблеми. Не е вярно, че предвидените отчети, които трябва да представят всички тези органи пред Народното събрание, са нещо излишно. Това беше важна стъпка. Друг е въпросът как парламентът я използва, за да заяви своите очаквания, своите претенции и своята оценка за дейността на съдебната власт. Защото вкарването на тези отчети в парламента е най-официалният публичен път, по който съдебната власт може да говори за своята работа и за своите проблеми пред българските граждани. Защото тези отчети са едни от най-тесните контакти между изпълнителната, съдебната и законодателна власт, без което не могат да бъдат решени нейните проблеми. Защото ако някой днес продължава да твърди (виждам, че има такива тенденции, включително и в някои от професионалните организации на съдебната власт), че колкото по-затворена е тази власт, толкова по-добре тя може да се справи със собствените си проблеми, това явно не е така. Има ли някой в тази зала, който да поддържа този възглед?! Предполагам, че няма да стане някой, който да каже, че болният най-добре може да се излекува чрез самолечение. Затова едно е да отстояваме независимостта на съдебната власт, друго е да пренебрегваме необходимостта от публична комуникация между властите по отношение на въпросите, които се отнасят към съдебната власт. Тук бяха поставени много интересни въпроси, които предизвикват допълнителни въпроси: „Как се изпълняват сроковете?”, „Как се извършва атестирането на магистратите?”, „Какво е тяхното кариерно развитие?”. Кой от тези въпроси в момента не се решава сполучливо заради конституционната уредба или заради законодателството? Аз не виждам нито конституционни, нито законодателни пречки. Защото от няколко години всеки магистрат трябва да влезе в съдебната система чрез конкурс. Защото всеки магистрат през определени периоди трябва да бъде атестиран. Друг е въпросът дали тези инструменти реално се използват или просто едни папки, които пристигат, в своята обемност се придвижват от едно бюро към друго, най-често с възможните максимални оценки. добре, как да си обясним тогава защо някои от магистратите, за които стана дума, без да навлизаме в персонификация, които най-често са нарушавали предвидените срокове за разглеждане на делата, са се развивали кариерно по-бързо от другите, получавайки високите оценки?! На тези въпроси Висшият съдебен съвет дължи отговор тук! И той трябва да бъде казан, защото ако ние сега се плъзнем по дискусията върху нормативните промени, това означава отново да се откажем да анализираме реалното състояние на съдебната власт. какви ли не бяха тези промени – 2003 г., 2006 г., 2007 г., някои от тях често в противоположни посоки?! А състоянието не е променено радикално, без да подценяваме някои стъпки, които са извършени.

човек по човек, как са действали, как изпълняват задълженията си. И знаете ли какво най-вероятно ще се окаже при един такъв анализ? Че разликата не се дължи на начина, по който тези хора са избрани. Вероятно ще се намерят примери в двете посоки, независимо че едни от тези хора идват от парламента, а другите идват избрани от самите магистрати. Значи не е и това решението. Аз лично се противопоставям на това да бъде намалена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Отделен е въпросът дали в тази квота не трябва да влизат предимно магистрати. Те и сега са такива. Дали те не трябва да бъдат избирани по-нататък с квалифицирано мнозинство?! Така че тази дискусия има място. Днешното обсъждане трябва да завърши с това, че тази дискусия трябва да се води много по-задълбочено, по-обективно и ако трябва да бъдат извършени стъпки, има време те да бъдат направени, докато дойде времето за избора на следващия Висш съдебен съвет. Знаете ли кога е това? След малко повече от година. Защото всяка персонална промяна, извършена сега в състава, отново ще бъде тълкувана (и то няма как да не стане) с политически мотиви, въпреки че за съжаление Висшият съдебен съвет доказа, че може да бъде политически пригоден към най-различни ситуации. Точно това показва, че проблемът е системен, че е по-дълбок, но много силно се влияе от хората, които вземат решенията, и пак казвам – не толкова от разпоредбите, по които действат. Няма ли Висшият съдебен съвет да попита магистратите дали познават законите, които прилагат, и дали познавайки ги, се правят, че те не се отнасят за тях?! Чух публично изявление на новоизбрания председател на Софийския градски съд, отговаряйки на въпрос за просрочията, че виждате ли, тези срокове не били задължителни. В миналия парламент лично аз водих тук битка и съм удовлетворен, че тя доведе до успех за първи път да се запише в Закона за съдебната власт, че процесуалните срокове са задължителни не само за страните, но и за магистратите, които ги прилагат. Вярно е, че нарушаването на тези срокове не засяга действителността на съдебните актове, но тяхното системно или безпричинно неизпълнение е основание да се ангажира дисциплинарната отговорност на тези, които са нарушили предвидените срокове. Тези срокове са посочени ясно в наказателния процес. Не можахме да се преборим поне относително определени, те да станат и в гражданския процес, където просрочията често са не по-малки. по-малки. Когато имате публични заявления от хора, които ръководят определени институции на съдебната власт, не можете да оставате безучастни и да не поставяте въпроси как те ще бъдат взискателни към хората, които ръководят. Виждате, че повечето от тези теми са много практически и не са толкова сложни. Скоро ще трябва да обсъждаме попълването на Висшия съдебен съвет. И ето един интересен въпрос, който още днес можем да зададем. Тези кандидати са предложени от независими народни представители. Този факт също е многозначителен. Единият от тези кандидати в миналия парламент беше предложен от една от парламентарните групи – на ДПС. Сега той се предлага от независимите, може би респективно от ГЕРБ. Интересно е да видим какво ще бъде мнозинството, което ще се формира при попълването на Висшия съдебен съвет. Тези въпроси няма как да бъдат скривани, защото докато някои тук си мислят, че са възможни всякакви комбинации, те много бързо излизат на повърхността. Забележете още един пример. Когато се въведе задължението за публично изслушване пред комисиите на Народното събрание и обсъждане в парламента на кандидатите за членове на Инспектората, мисля, че това оказа значително въздействие. За съжаление то беше отказано от ГЕРБ като процедура при попълването сега на Висшия съдебен съвет. Добре, нали Инспекторатът е избран от парламента?! Не можем да кажем, че той не изпълнява в основни линии своите функции, че не е допринесъл за дисциплиниране на съдебната власт. Значи в този случай парламентът поне до известна степен е изпълнил своите задължения и обществени очаквания. Поставям тези въпроси, за да се спасим от дълго правените внушения, от опита решението на проблемите да се търси не там, където те действително съществуват. Могат ли ръководителите на отделните органи на съдебната власт да ни отговорят колко време беше необходимо, за да изпълнят някои магистрати задължения, които са им вменени от новия Закон за съдебната власт да напуснат ръководството на определени сдружения, които нямат отношение към самата съдебна власт, и дали това към момента окончателно е станало? Давам тези наглед дребни примери, защото, когато говорим за доверие към съдебната власт, трябва да имаме предвид, че степента на недоверието към съда и прокуратурата са съизмерими с недоверието към Висшия съдебен съвет. Много по-тревожно е, че доверието на гражданите към хората, които се занимават със самото правосъдие, не е особено по-високо от органа, който управлява съдебната власт. Разбира се, тази зависимост няма как да бъде разкъсана. разкъсана. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми магистрати, ние наистина се намираме пред тежко изпитание. На това изпитание обаче ще отговорим, ако наистина разчитаме съдебната власт да се превърне в един от основните клонове на властта, която трябва да преодолее цялостната криза на недоверието към държавните институции.

Така че един от основните пътища за справянето на кризата в съдебната система, е преодоляването на кризата в доверието към политическата система и политическите партии. Това не е политизиране на съдебната власт, това е ясно посочване на главната, на първата отговорност. Затова именно като хора, които носим най-голямата отговорност, трябва да се справим със собствените си проблеми и да бъдем взискателни към хората, от които зависи да решат проблемите на съдебната власт. Благодаря ви.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 не съм съвсем съгласен. Първият пункт – това, което казахте, че трябва да се задълбочи комуникацията между властите, между трите власти. Не съм съгласен, че комуникацията между изпълнителната и съдебната власт трябва През последните две години наблюдаваме именно това явление: редовна и задълбочена комуникация между съдебната и изпълнителната власти, която обаче вместо да доведе до подобряване на функционирането на съдебната система, има точно обратните резултати – разстройване работата на съдебната власт. И затова, моето лично мнение е, че задълбочена

е равнозначно на намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната власт, тъй като, колкото и добри намерения да има или да се декларират подобни от страна на изпълнителната власт, те неминуемо имат негативни последици върху функционирането на съдебната власт. Второто нещо, с което не съм съгласен – това е, че, видите ли, в крайна сметка отговорността е политическа. Открих едно противоречие. От една страна, казахте: парламентът направи всичко – прие закони, измени Конституцията и така нататък, и така нататък – значи проблемът е системен и той се корени вътре в съдебната власт. От друга страна, отново завършихте, че пак ние сме виновни – политическите партии, политическата система, ние носим отговорността. Не, отговорността е на съдебната власт и тя трябва да си я понесе; трябва да извърви своя път и най-после да спечели доверието на хората!

аз поддържам тезата си за задълбочаване на взаимодействието между трите основни власти и мисля, че Вие сте разбрали тази моя идея, защото сам казахте, че не бива да се задълбочава комуникацията в кавички. Аз говорих за взаимодействието без кавички. кавички. Ако имате предвид задкулисието, диктата, опитите за диктат върху съдебната власт, аз изцяло ги отхвърлям. Това ми дава възможност да развия тази моя идея, че никой не би трябвало да допуска диктат на изпълнителната върху съдебната власт или някакви задкулисни договорки между съдебната и изпълнителната власт. Още по-малко, примерно да изискваме от бъдещите министри на вътрешните работи, когато се избират, да идват със свои кандидатури за свои ръководни органи на съдебната власт. Така че не става дума за това нещо, а за другото, което обосновах. Защо казвам, че отговорността е главно и преди всичко на политиците? Това не отменя собствената отговорност нито на органите на съдебната власт, нито на Висшия съдебен съвет като орган за управлението на съдебната власт. Нашата отговорност не е само нормативна. Нашата отговорност е и в поведението, в критериите, които ние предявяваме към хората, които отиват там, и към собствената ни взискателност към действията, които ние извършваме. Така че, ако ние сме на това ниво, смятам, че с още по-голяма степен обществото ще очаква от магистратите поне толкова, колкото от политиците. Мисля, че тук също няма противоречие. Дори смятам, че така разговорът помежду ни ще стане още по-откровен и още по-критичен. в това, когато ние чуем техните претенции – какво не им достига, от какво те се нуждаят, и когато ние от името на обществото – ние сме тези, които имаме право да говорим до голяма степен от името на гражданите или на определени групи от граждани в обществото

тук е Народното събрание, представителите на органите за управление на съдебната власт, тук са и от Инспектората. Има обаче един голям отсъстващ – госпожа министърът на правосъдието. Тук, където трябва да седи изпълнителната власт, няма никой. Говорим за взаимодействие между властите, за диалог. Председателят на Висшия съдебен съвет не се интересува от отчета в пленарната зала. Моля Ви, уважаеми господин председател, в рамките на Вашите правомощия да я намерите, да я поканите, да я призовете да се яви тук и да вземе отношение както по това, което заявяват народните представители, така и по отношение на самия

Кога, ако не сега, министърът на правосъдието трябва да бъде тук по тези доклади и да заяви някаква позиция тук, в Народното събрание! Не да споделя своите импресии от пътуванията по света тук и там в някоя медия, за да звучи по-атрактивно. Моля Ви, да вземете мерки да дойде!